Продължаваме работа, уважаеми колеги, със следваща точка от дневния ни ред. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. относно Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 27 юли 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 554-01-184, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 3 декември 2015 г.; № 654-01-10, внесен от Петър Славов и група народни представители на 3 февруари 2016 г.; и № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20 април 2016 г.,

Доклад относно Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 27 юли 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 554-01-184, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 3 декември 2015 г.; г.; № 654-01-10, внесен от Петър Славов и група народни представители на 3 февруари 2016 г.; и № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20 април 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2

Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни

„8. „Специализиран малък обект за дестилиране“ е обект, в който може да се произвежда повече от 10 хектолитра чист алкохол на година само за лично потребление на физически лица – производители на грозде и плодове,

подточка „а“ след израза „обект за дестилиране“ се поставя запетая и се добавя „работи на база издаден лиценз на физическо или юридическо лице-регистриран земеделски производител на грозде и/или плодове и не може да осъществява дейността си по предоставен лиценз“; съществуващият текст на подточка „б“ се заличава, като се замества със следния нов текст: „б) не е данъчен склад, но разполага със средства за измерване и контрол, чрез които се отчитат едновременно обем в литри, приравнен към сравнителна температура 20°С и алкохолно съдържание, изчислено при температура 20°С“; - в текста на предложената нова подточка „в“ (Вариант 1) в края на изречението, след думата „година“, се добавя изразът „от грозде, плодове или винен дестилат – собствено производство“;

само от грозде, плодове или винен дестилат-собствено производство без добавяне на захароза или други подсладители, освен в годините, когато има официално разрешение от Агенцията по лозата и виното, в количество до 4,5 обемни процента; б) може да предлага произведения от него етилов алкохол (ракия) за потребление само на крайни потребители, ресторанти или питейни заведения срещу издаден документ за произход, след като плати целия дължим акциз съгласно чл. 31, ал. 1, т. 6, без да прилага правилата за данъчните складове; в) подава подава декларации и води дневници съгласно разпоредбите на Раздел IV и V от Закона за виното и спиртните напитки; г) не произвежда етилов алкохол за лично потребление на физически лица – производители на грозде и плодове.“; 1.2. за т. 2:

Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант 2 на § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант 1 на § 1 и предлага следната редакция:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Още в началото искам да кажа, че по време на Комисията оттеглих всичките свои предложения от това нататък не защото те не бяха правилни, не защото те не бяха съобразени с Директива № 9283, а защото прецених, че политическата конюнктура в момента е такава, че тя не може да позволи да приеме тези предложения, които като възможност ни дава Европейският съюз. Предварително искам да кажа, че това, което сега правим, е благодарение на политическата воля на Цветан Цветанов, на Валери Симеонов и на много народни представители, включително и на хората от така наречената „група за натиск“. Но какво правим всъщност ние? Да обясним на тези хора, които досега не са се интересували от тази материя и защо аз съм си избрал точно тази материя, за да я обяснявам от трибуната на Народното събрание. Защото когато говорим за корпорации, за монополи, много много трудно можем да обясним какво представлява това нещо, освен ако не говорим за горива. Ракия – това е нещо от ежедневния бит на българина. С този Законопроект практически можем да покажем как при наличие на законова рамка, която ни позволява Европейският съюз, ние се отказваме от нея и не искаме да я приложим в България само защото един държавен монопол, какъвто беше спиртният монопол, премина в частни ръце. монопол, премина в частни ръце. След това той започна да управлява държавата, реално погледнато, той започна да влияе върху политическите решения на българския законодателен орган, какъвто е Народното събрание.

за да не създаваме допълнителна суматоха. Но не можем да не признаем, че това, което ни позволява Европа, ние не го искаме. Затова днес, когато ще гласуваме тези текстове, дай Боже да възстановим онова положение, което беше преди тези поправки. Това всъщност е времето на Тодор Живков. Ние това правим в момента. Даже по времето на Тодор Живков това беше много по-либерално, защото тогава пунктовете, които извършваха тази услуга, нямаха лимит. Сега слагаме лимит 1000 литра. Нека някой от големите експерти по този Закон да ми покаже в Директива № 9283, която урежда тази материя, къде има лимит, къде има ограничен обем за въпросните малки обекти! Няма такъв обем! Няма такъв лимит! Даже Министерството на финансите се е чудило как да оправдае своето предложение. са пратили писмо до Европейската комисия да искат обяснение тези 1000 литра чист алкохол могат ли да бъдат приложени към

и кои са средни и големи производители. Те се отнасят единствено до акциза. Европейската директива казва, че когато си малък производител, имаш право да произвеждаш до 1000 литра. Какво значи „малък производител“? Това означава човек, който си е получил земята, има лозарско стопанство, има сливова градина, има кайсиева градина, по Европейската директива може да лицензира казан, да го обяви на данъчните, да си сложи мерни уреди, да измине целия път

наведнъж, без данъчен склад. Защо го е направил така Европейският съюз? За да могат малките производители да съществуват. Но тъй като в България стабилността е като мъртвото вълнение, най-напред се давят малките плавателни съдове – средният и дребният бизнес. Ето, това правим! Ние фактически връщаме положение, което ни дава право на развитие на тези хора, съответстващо на нашата роля и на нашето членство в Европейския съюз. Затова пожелавам на партиите, които претендират, че са десноцентристки, в следващия парламент да вземат моите предложения, които съм дал в този Закон, да ги припознаят и ако имат смелост, да покажат, че е приключило времето на корпоративния

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Въпреки че съм наясно, че този текст ще мине и

второ четене смесват понятията. Казанджиите, казаните и изваряването на ракията е услуга. Производството на ракия от хора, които имат казани и купуват грозде, вече е производство. Според мен няма никаква разлика между тях и другите производства, които трябва да минат през регистрационни режими. Лошото е, че през цялото време се говореше за домашната ракия, а в крайна сметка ще се облагодетелстват фабрики за производството на незаконен алкохол. С колегата Емил Димитров бяхме направили алтернативно предложение – преди да дадем възможност на всяко домакинство самостоятелно да си изварява домашната ракия, но в България се продават десетки и стотици видове дестилационни съоръжения. Това можеше да стане, но не беше прието на първо четене. Да изваряваш материала на съответния гражданин и да правиш домашна ракия е едно, но за мен по-опасен е другият процес, който наблюдаваме, особено в морските области – Бургас и Варна.

онова, което правим, оставим големи дестилационни съоръжения без никакъв контрол – нито по отношение на количеството, нито по отношение на качеството.

или 800 литра?! Призовавам всички парламентарни групи да се замислят над това. Едно е домашната ракия и изваряването й. Ние сме задължени по отношение на фабриките, които бълват десетки хиляди литри незаконен алкохол, върху който не се плаща нито акциз, нито ДДС, а се реализира основно в заведения през летния сезон по морето, именно те чрез митниците и другите правоохранителни органи да бъдат проверявани, следени.

с неясна годност за употреба от човешко същество. По отношение на него трябва да се стовари цялата строгост на Закона и на държавата. Благодаря за вниманието. Смятам, че бихте гласували разумно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В този час имаме шанс да сложим точка на несправедливо решение, което Народното събрание прие преди година и един месец. Непосредствено след приемането на решението, което ограничи възможността напитки в така наречените „селски казани“, основно ракия, с обем над 500 литра, поставяйки ги в режим на данъчни складове, от една страна, от друга страна, с ограничаването на възможността да работят половин година, за съжаление, Народното събрание нанесе доста тежък удър върху този бранш. Този бранш е на услугите, това са дребни производители, хора, около които се изхранват по няколко семейства, така че става въпрос за няколко хиляди човека. Така или иначе, ние се опитваме да поставим точка и да върнем старите условия на стария Закон. От тази гледна точка, господин Кенов, не мога да разбера защо Вие няма да го подкрепите. Естествено, това е крачка в правилната посока. Ние смятаме, живот и здраве, в следващото Народно събрание още повече да облекчим и да освободим целия този бранш от ограничителните условия, но това е въпрос на бъдеще. Вероятно всички сте наясно, знаете, че такива ограничения няма нито в Гърция, нито в Чехия, нито в Италия, нито където и да било. Направихме си труда да проучим. Действително това, което каза господин Андреев, е така – Европейската директива не внася ограничение по отношение на категорията на извършителите на услуги, каквито са тези казани. Повтарям – допуснахме тази грешка и искрено се надявам, че в тази година всички са успели да се запознаят с предложението, което сме направили още на 3 декември 2015 г.

за пълното разбиране на колегите от ГЕРБ, от БСП, на колегите от Реформаторския блок и на всички останали български партии. Използвам да им благодаря за гласуването и за приемането на Закона на първо четене. Благодаря Ви, колеги. По този начин доказахме, че обединени можем да вършим и добри неща. Да припомня, че единствените, които се въздържаха и не гласуваха приемането на тези текстове на първо четене, бяха Парламентарната група на ДПС. Призовавам ги, обръщам се към тях, въпреки че не ги виждам в залата, нека да покажат дали са българска партия и дали биха застъпили интересите на дребните български търговци. Още веднъж апелирам за подкрепа на този Закон. Естествено, като вносители Патриотичният фронт ще го подкрепим. Още веднъж благодаря за съдействието на останалите парламентарни групи. Пожелавам в същия този порядък да успеем да

хаос в прилагането на целия Закон. Без да имам познанията като господин Генов и господин Андреев, това беше съображението, изтъкнато в Бюджетната комисия. Гласуваме предложението, направено от народния представител Методи Андреев.

109 народни представители: за 55, против 2, въздържали се 52. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване вариант 2 на вносител, който не се подкрепя от Комисията. Гласували

по вносител не е приет. Подлагам на гласуване наименованието на Закона и вариант 1 на § 1 по доклада на Комисията, предложението на народния представител Методи Андреев, което не е подкрепено, беше оттеглено.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 2 с редакцията по доклада на Комисията. Гласуваме § 2 по доклада на Комисията.

гласуване предложенията на Комисията

Предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал.

т. 9: „9. документ, доказващ че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол (ракия) са закупени от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки.“ Няма. Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи 5 и 6 със съответното им съдържание, съгласно доклада на Комисията. Гласували

предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Валери Симеонов и група, което бе оттеглено в Комисията. Има предложение на народния представител Георги Търновалийски:

Благодаря, господин Търновалийски. Да поясня за залата – господин Търновалийски оттегля предложението, тъй като е във връзка с вече отпаднали текстове, касаещи прехвърлянето на контрола към общините. Има предложение на народния представител Методи Андреев и група, което

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 18 има предложение на народните представители Валери Симеонов и група, което е оттеглено. Има предложение на народния представител Георги Търновалийски, което предложение на народния представител Методи Андреев и група също е оттеглено. Има предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

112 народни представители: за 111, против няма, въздържал се 1. Наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и предложението на Комисията за отхвърляне на § 18 по вносител, са приети.

„§ 5. (1) Изискването по чл. 48, ал. 2, т. 21 не се прилага за лицата по чл. 47, ал. 1, които подадат искане за издаване на лиценз по чл. 48, ал. 1 в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон. закон. (2) Изискването по чл. 57, ал. 3, т. 9 не се прилага за лицата по чл. 56, ал. 1, т. 1, които подадат искане за регистрация по чл. 57, ал. 2 в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.“ предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 6 със следната редакция: „§ 6. Изискванията по чл. 48, ал. 2, т. 21 или чл. 57, ал. 3, т. 9 не се прилагат за лицата, които към датата на влизане в сила на този закон са получили лиценз за управление на данъчен склад

Предложение на народния представител Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 7 със следната редакция:

Регистър на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки Чл. 142а. (1) Създава Създава се регистър на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. (2) Регистърът Регистърът по ал. 1 е публичен и се води от Министерството на икономиката. (3) Редът и начинът за водене на регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на икономиката. икономиката. (4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, могат да продават или предоставят дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки на лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт. (5) Лицата, които са вписани в регистъра по чл. 132, ал. 2, могат да търгуват с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, като уведомяват за това Министерството на икономиката. (6) Редът за уведомяване по ал. 5 се определя с наредбата по ал. 3. Чл. 142б. (1) Лицата подават заявление до Министерството на икономиката за вписване в регистъра преди да започнат да извършват дейностите по чл. 142a, ал. 1. ал. 1. (2) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата и вписването им в регистъра по чл. 142а, ал. 1. Чл. 142в. Лицата по чл. 142а, ал. 1: 1. водят отчетност, позволяваща установяването на лицето, което е получило дестилационното съоръжение за производството на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки; 2. до 14-о число на месеца, следващ месеца, в който са се разпоредили с дестилационното съоръжение, предоставят информация на Министерството на икономиката за лицата, получили дестилационното съоръжение, включваща най-малко следните идентификационни данни пълно наименование, единен идентификационен код от Търговския регистър или код по БУЛСТАТ. (2) При поискване или по собствена инициатива Министерството на икономиката предоставя на Агенция „Митници“ информацията по ал. 1, както и информация за установените случаи на дейности с дестилационни съоръжения, извършвани от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 142а. 2. В чл. 213: а) досегашният текст става ал. 1; 1; б) създават се ал. 2 и 3: „(2) На лице, което не изпълни задължение да се регистрира в регистъра по чл. 142а, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лв.

Параграф 20. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 8 със следната редакция: „§ 8. Лицата, които до влизането в сила на този Закон са извършвали дейностите по чл. 142а, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, се регистрират в тримесечен срок от влизането в сила на този Закон.“ Няма. Гласуваме § 8 по доклада на Комисията.

Гласували 111 народни представители: за 110, против няма въздържал се 1. Параграф 9 по доклада на Комисията е приет, а с това и Законопроектът на второ гласуване. Продължаваме със следващата точка от дневния ред: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител е Министерският съвет на 31 март 2016 г. Приет е на първо гласуване на 12 май 2016 г., продължение.

с оценъчен доклад. Докладът може да включва и сертификат за акредитация по стандартите, посочени в приложимите регулаторни актове, както и други документи, издадени от компетентнен орган на държава-членка на Европейския съюз, удостоверяващи възможността на техническите служби да извършват посочените в доклада дейности.“

се издава за дейностите, за които техническата служба кандидатства да извършва, и с обхват, в който да са включени методите за изпитване и/или проверки, съгласно приложимите регулаторни актове.“

Докато гласувате само да обявя, че на балкона са гости от Варна, които наблюдават нашата работа.

ал. 7: „(7) Исторически превозни средства се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 2. При регистриране на историческо превозно средство се документ за собственост и идентификационна карта, издадена от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощенa от нея организация на територията на държава – членка на на Европейския съюз.“ § 9. В чл. 143 се създава ал. 14: „(14) По искане на собственика регистрираното пътно превозно средство може да бъде пререгистрирано като историческо превозно средство, при условията и по реда за регистриране на такива превозни средства, определени с наредбата по чл. 140, ал. 2. В този случай предоставените при първоначалната регистрация оригинални документи за регистрация на пътното превозното средство може да бъдат върнати на собственика.” Изказвания по предложените нови параграфи? Няма. Уважаеми колеги, гласуваме предложение на Комисията за създаване на нови параграфи 8 и 9. Гласували

Не виждам, няма желаещи. Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя, подкрепен от Комисията за параграфи, съответно преномерирани 10, 11 и 12. Гласуваме предложение на Комисията.

Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 13: „§ 13. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 2, буква „б” след думата „превоз” се добавя „или превоз за собствена сметка”. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) За издаване или за удължаване на срока на разрешението лицата по ал. 3 подават към което прилагат декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност, и документите, определени с наредбата по ал. 1, 3. Алинея 6 се изменя така: „(6) Издаването на разрешението и удължаване на срока му се извършват в 30-дневен срок от получаването на заявлението.“ 4. В ал. 7 след думата „съобщенията“ се добавя „или оправомощено от него лице“. 5. В ал. 9 думите „за всеки клон” се заличават и се създава изречение второ: „Срокът на разрешението се удължава за нови 5 години, когато лицето по ал. 3 е подало заявление за това преди изтичането на срока на разрешението и отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1,

–предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10,

одобрен тип“ се заличават, а след думата „средства“ се поставя запетая и се добавя „различни от категория L“; в) в т. 3 думата „нормативен“ се заменя с „регулаторен“. 2. Създават се нови ал. 2 и 3: „(2) Председателят на Комисията за защита на потребителите е компетентният орган за надзор на пазара по смисъла на чл. 6, т. 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013. Председателят на Комисията за защита на потребителите организира и извършва дейности по надзор на пазара на превозни средства от категория L, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за тях,

за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L г.), което включва извършването на проверки за: 1. наличието на валиден сертификат за съответствие; 2. наличието на задължителните табели и маркировки за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, компоненти или отделни технически възли в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) № 168/2013; 3. нанесено наименование на производителя, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса в Европейския съюз върху произведените от него превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара, или, ако това не предоставяни на пазара, или, ако това не е възможно, върху опаковката или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел; 4. предприетите мерки от икономическите оператори по Глава II и Глава XII на Регламент (ЕС) № 168/2013 в случаите, в които задължението се отнася за органа по надзор на пазара; 5. съответствието на предоставените на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип; 6. предоставянето на информация на потребителите съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013, включително делегираните актове и актовете за изпълнение, издадени на основание на този регламент; 7. осигуряване изпълнението на мерки, свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара, в случаите, в които съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква участие на органа по чл. 166а, ал. 2; 8. частите и оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики. (3) При осъществяване на дейностите по надзор на пазара по ал. 2, т. 5, 7 и 8 на пътни превозни средства от категория L, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за тях, органът по чл. 166а,

Благодаря Ви. Изказвания по предложения параграф? Няма. Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя, редактиран от Комисията за преномерирания § 15. Гласуваме предложения от Комисията текст.

Предложение от народния представител Иван Вълков по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

„ж”: „ж) който при управление на моторно превозно средство навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение извън населените места – за срок от един В т. 2 се създава буква „н”: „н) на собственик, който управлява или допуска управлението на моторно превозно средство от водач в участък от пътната мрежа с въведена временна забрана за движение извън населените места – за срок К. ИВАНОВ: Благодаря. Изказвания? Няма желаещи. Уважаеми колеги, гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 16. Гласувайте, моля.

Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 19: „§ 19. В чл. 175 се създава ал. 5: „(5) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца и с глоба от 1000 лева водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря. Изказвания по предложените три параграфа? Няма желаещи. Уважаеми колеги, гласуваме анблок предложение на Комисията за нов § 17, текст на вносителя, подкрепен от Комисията за § 18, и предложение на Комисията за нов § 19. Моля, режим на гласуване.

Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 20: „§ 20.

„данни“ се добавя „с изключение на случаите, в които е дадено заключение „не се допуска“ при повече от един невалиден тест за познавателната сфера и/или невалиден личностов тест“; б) създават се точки 8-12: „8. разпореди или допусне започване на психологическото изследване в час, различен от предварително определения в графика; 9. разпореди разпореди или допусне неспазването на изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания; 10. разпореди или допусне провеждането на психологическото изследване в помещение, различно от регистрираното в протокола за оглед на лабораторията; 11. разпореди или допусне провеждането на психологическото изследване на чужденец при отсъствие на преводач или при липса на декларация от преводача, че преводът ще бъде направен коректно; 12. разпореди или допусне провеждане на психологическо изследване на лице, което не е представило документите, определени с наредбата по чл. 152, ал.

се добавя „(с изключение на случаите, в които е дадено заключение „Не се допуска“ при повече от един невалиден тест за познавателната сфера и/или невалиден личностов тест)“;

не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания; 7. проведе психологическото изследване в помещение, различно от регистрираното в протокола за оглед на лабораторията; 8. проведе психологическо изследване на чужденец при отсъствие на преводач преводач или при липса на декларация от преводача, че преводът ще бъде направен коректно; 9. проведе психологическо изследване на лице, което не представи документите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, и/или не архивира копия от тях.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Налага се глоба или имуществена санкция в размер 200 лв. на физическо или юридическо лице, което допусне или извърши нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, ако не е предвидено друго по-тежко наказание.“

Предложение от народния представител Настимир Ананиев по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 21: „§ 21. „§ 21. В чл. 178г се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Който пуска на пазара превозно средство, за което се изисква сертификат за съответствие с одобрен тип, без да е издаден такъв, или пуска превозното средство на пазара в нарушение на приложим регулаторен акт,

член 13, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари

член 11, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро

на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата,

661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях;

Благодаря, господин Ананиев. Малко да починете. Желаещи за изказване по предложения параграф, преномериран в 21-ви? Няма. Гласуваме, уважаеми колеги, текст на вносителя, редактиран от Комисията, за § 13.

За протокола обясняваме, че предложението на господин Ананиев е подкрепено и интегрирано в съответния параграф, който сега гласуваме,

за срок от 1 месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение.“

Предложение от народните представители Искрен Веселинов и Станислав Иванов по реда на чл. 80, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 23: „§ 23. 23: „§ 23. В § 6 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 9 се изменя така: „9. „Одобряване на типа“ е процедура, с която се удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, определени

оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на основата на тези предписания, подписана в Женева на 20 март 1958 г.; и) регламентите, посочени в Част I от Приложение IV на Директива 2007/46/ЕО, включително техните актове актове за изпълнение; к) Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване

„67. „Историческо превозно средство“ е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние,

Благодаря. „Историческо превозно средство“ – добре. Изказвания по § 23? Заповядайте, господин Михов. Знаех си, че ще се изкажете. Вие имате такова „историческо превозно средство“. Знаем от медиите. Надявам се, няма да е обект на Закона за културното наследство. Заповядайте. МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Благодаря Ви за репликата. Първо, трябва да кажа, че не съм длъжен да декларирам конфликт на интереси, защото моето прословуто превозно средство е твърде младо.

за всички любители на автомобилите, за всички запалени по историята на автомобилостроенето. Това е добро и аз се надявам, така както първи член, касаещ тази промяна,

Няма. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуваме текст на вносителя, редактиран от Комисията, за § 14, който става § 23. Моля, гласувайте, колеги.

Няма. Гласуваме текстове на вносителя съответно за параграфи 15, 16 и 17, които стават параграфи от 24 до 26 включително, както и текст на вносителя за наименование на подразделението, който текст е подкрепен от Комисията. Моля, гласуваме анблок направени и подкрепени от Комисията предложения.

27, едновременно с това, че е подкрепено предложението на господин Ананиев и интегрирано в текста, плюс направената редакционна промяна. Гласуваме предложението на Комисията.

Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Параграф 27 по доклада на Комисията е приет, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

Отнася се до разпоредбите на ал. 2, в която има препратка към чл. 26, ал. 3 и 4 от отменения Закон за народната просвета. Моля да допуснете за прегласуване в пленарната зала следния текст на § 39: „§ 39. § 39: „§ 39. В § 4 от Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за превози по градски допълнителни линии, за превози по градски и междуселищни линии, които се поддържат главно поради историческия интерес към тях или туристическото им значение, за специализираните и за случайните автобусни превози, както и за таксиметровите превози, освен в случаите по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.” 2. Създава се ал. 5: „(5) За целите на разпределяне на средствата по ал. 1 се включват и вътрешноградски превози, извършени с трамваен и тролейбусен транспорт и метро.“ Има ли обратно становище по предложението на народния представител Настимир Ананиев, така както Ви беше предложено от парламентарната трибуна? Има и нарочно писмо до председателя на Народното събрание госпожа Цачева.

предложението за допускане на прегласуване в пленарната зала на § 39 от Закона за автомобилните превози, № 654 01-112, внесен от народните представители Иван Вълков и Станислав Иванов на 7 октомври,

от Закона за автомобилните превози,

2016 г. 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет на 20 септември 2016 г. Приет е на първо гласуване на 21 декември 2016 г.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 602-01-53, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2016 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

представители: за 63, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Утре, когато продължим със съответния Законопроект, те ще бъдат допуснати. Преди да обявя прекратяване на заседанието, ще Ви припомня, уважаеми колеги, че утре започваме заседанието в 10,00 ч. с тържествена церемония по полагане на клетва от новоизбрания президент на Република България господин Румен Радев. Уважаеми колеги, закривам заседанието.